ministre sa saradnicom, dame i gospodo poslanici, danas ću govoriti o Sporazumu o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana.Zašto je ovo dobro? Pre svega zato što će se olakšati putovanje državljanima kako Republike Srbije, tako i Republike Albanije, a ovo je samo jedan nastavak Mini Šengena. O njemu ću malo kasnije, ali ću reći sada – važnost je velika, iz prostog razloga što u Republici Srbiji žive Albanci, rođake imaju svuda, svuda, a vrlo je važno da imaju putne isprave. Te putne isprave su sledeće: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš, putni list i biometrijska lična karta za građane Srbije, a za građane Albanije isto to, samo što se jedna stavka menja, i to – važeći putni dokument na povratak u Republiku Albaniju.Kad govorimo o Mini Šengenu, treba istaći da je to nešto najbolje što nam se desilo u poslednjih 30 godina. Zašto? Mi smo nekako kuća na drumu, što bi se reklo – istok zapadu, zapad istoku, svima bodemo oči. Dosta je bilo da mi služimo EU za potkusurivanje. Dosta je bilo da nas zovu siromašni Balkanci, samo još sledi valjda – prljavi i zli. Ne, naprotiv, nismo mi to.Mi smo jedna izuzetno inteligentna nacija. Mi smo dali Nikolu Teslu, mi smo dali Milevu Marić, mi smo dali masu naučnika, masu fantastičnih pisaca, masu slikara. Mi smo narod vredan poštovanja. Mi smo jedan vredan, dobar, izuzetno korektan narod, pun empatije. Retko se sreće takav narod kao što su ljudi koji žive na ovim prostorima.Zašto govorim o Malom Šengenu? Jer je poenta priče povezivanje regiona. Dosta je bilo krvi, dosta je bilo ratova. Upravo ta Evropska unija, većina želi da se ovde nešto dešava, da mi plivamo u krvi. Pa, dosta je bilo – Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, ratovi 90-ih, preko dva miliona žrtava. Bilo – ne ponovilo se. Ko rat želi, rat mu bio u kući. Nikada više. Ljudi, nikada više.E, zato je ovo dobro, ojačamo, pre svega, ovim sporazumom sa Albanijom bilateralne odnose, a Šengen trilaterala. Sednemo, dogovaramo se, imamo zajedničke projekte. Već smo u tome. Radimo infrastrukturne projekte, radićemo auto-put Niš-Priština, od izuzetnog značaja. Radićemo auto-put Beograd-Sarajevo. Završen je Koridor 10. Svi su govorili – Vučić nikada neće da završi taj koridor. Nije tačno. Svako ko je putovao video je da je to vanserijski lep auto-put. Imamo direktnu prohodnost, direktan auto-put do Makedonije, do Bugarske, imaćemo do Bosne i Hercegovine, imaćemo do Crne Gore.Govorili su svi – nema šanse da se uradi do Čačka. Uradio se do Čačka, samo tako lep auto-put. Radi se sada

bila – ne ponovila se. Odmah smo napravili sporazum sa Albanijom i Makedonijom u zdravstvenom segmentu, gde se pomaže Kovid – 19. To je neophodno, ljudi.Takođe, izdavaće se dozvole što se rada tiče, ako se izda dozvola u Beogradu, važiće i za Skoplje i za Tiranu. Zbog brzine. Zamislite neki kamion koji stoji negde na granici sa Albanijom, na primer, ili sa Makedonijom i stoji 50 sati. To je gubljenje novca, gubljenje vremena, gubljenje živaca, a čak roba može i da se vrati. To se tako ne radi.Zato se mi povezujemo. Sigurno je da ko želi da uloži, on će uložiti pre u region nego u male države.

smo kod Malog Šengena, to je pre svega protok robe, kapitala, ljudi, novca. Bolje njima – bolje svima. Neko je rekao da je to stvaranje male Jugoslavije ponovo. To nema veze. Mi samo stvaramo privredu, jaku ekonomsku sponu. To mora biti tako.Ovo je prosto ruka pomirenja. Dosta je bilo ratova, hajmo da obezbedimo standard kao što je u Švajcarskoj. Ja sam pitala, kad je bio kod nas u gostima, gospodina nas u gostima, gospodina NjE iz Švajcarske, kako je moguće da u jednoj Švajcarskoj koja ima toliko kantona u kojoj žive Nemci, Italijani, između ostalog i Srbi, Švajcarci, nema razmirica, nema ratova?

se.Definitivno, ovo je izuzetno dobar sporazum za jačanje bilateralnih odnosa. Ja sam sigurna da će svi glasati za ovaj sporazum, i ne samo sporazum nego čitav set zakona koji je na programu. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedniče, poštovani ministre, koleginice i kolege poslanici, kapitalni projekat pod nazivom „Povezane škole“, a koji Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi sa Ministarstvom prosvete, nauke, tehnologije i razvoja predstavlja nastavak borbe za unapređenje informacione strukture u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji.Projekat podrazumeva izgradnju bežičnih lokalnih računarskih mreža, obezbeđivanje sigurnog internet pristupa kao važnog preduslova za program digitalnih učionica, opremanje škola računarskom opremom i izradom digitalnih nastavnih sadržaja, kao i obuke za digitalne veštine za 50 hiljada nastavnika.Za ovako važan projekat izdvojeno iz Evropske investicione banke 65 miliona evra, namenjenih za modernizaciju škola. Cilj ovog projekta je da se prevaziđe digitalni jaz i omogući ravnopravni pristup digitalnom obrazovanju za sve učenike u Srbiji, tako da mladi i iz urbanih i iz ruralnih sredina dobiju jednake mogućnosti za sticanje digitalnih veština.Koliko je važna digitalna pismenost vidimo u ovo doba pandemije. Moderno, efikasno obrazovanje, digitalizacija su važna karika obrazovanja u budućnosti, ali ono o čemu je i koleginica poslanica juče govorila na temu razvoja tehnologije - mora se voditi računa da uvek čovek bude ispred tehnologije.Evo šta to u ovom slučaju, kada govorimo o školama, zapravo znači? Kao član Odbora za prava deteta, na konferenciji koja je održana na Međunarodni dan deteta, a na kojoj su učestvovali predstavnici đačkih parlamenata, direktori škola, nevladin sektor koji se bavi pravima deteta, mogla sam da čujem koji su to najveći problemi i strahovi koji muče decu u Srbiji u vreme pandemije.Zaključak pandemije.Zaključak je da su mladi uplašeni, da kao glavni problem izdvajaju neusklađenost onlajn i žive nastave, tehničku nepismenost pojedinih profesora, nepostojanje prakse u stručnim školama. Onlajn nastava se kod pojedinih profesora svodi na prosleđivanje materijala. Socijalna distanca ih plaši, čini anksioznim i depresivnim. Trideset sedam procenata dece koja su učestvovala u istraživanju deli računar sa ukućanima, a 14,7% dece uopšte nema pristup računaru.Zbog svega navedenog, Ministarstvo prosvete ima važnu ulogu da pomogne i nastavnom osoblju i đacima, da prebrode ovaj težak period i gubitak koji je nastao usled razdvojenosti i izolacije. Ministarstvo mora imati sluha za dečije probleme, da uvaži mlade, posluša njihove ideje, kako bi izgradili svakako bolje društvo.Veoma važan i značajan je i Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica. Republika Srbija će garantovati za kredite koje banke odobravaju mikro, malim i srednjim preduzećima, poljoprivrednim gazdinstvima, privrednim društvima, kao neophodna podrška za revitalizaciju privrede.Jedno pitanje za ministra. Ukoliko može kratko objašnjenje o uslovima koje treba, recimo, da ispune privredna društva, poljoprivrednici kako bi uopšte ušli u ovakav program podrške.Socijaldemokratska partija Srbije će svakako dati punu podršku ovom Predlogu zakona, jer nam je jedinstvo u kriznim periodima, kao što je ovaj, preko potrebno. Politika Socijaldemokratske partije Srbije jeste da je čovek najvažnija kategorija i da su solidarnost, podrška i ljudi iznad svega. Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, govoriću o Predlogu zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid 19.Glavni cilj ovog zakona jeste nastavak mera podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata. Naime, kroz garantnu šemu Republike Srbije, koja je stupila na snagu za vreme trajanja vanrednog stanja, zaključno sa 31. novembrom 2020. godine, odobreno je više od 20 hiljada kredita za preduzetnike mikro, mala i srednja preduzeća i poljoprivredna gazdinstva u Republici Srbiji koja su pretrpela veliki udarac na svoju ekonomsku strukturu.Kroz ovaj instrument, koji je po prvi put iskorišćen na ovakav način, komercijalne banke u Republici Srbiji su do sada odobrile preko 1,48 milijardi evra, odnosno 170 milijardi dinara, čime je sačuvana likvidnost najugroženijeg segmenta naše privrede.Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije komercijalnim bankama je omogućeno da do 31. decembra 2020. godine odobre do dve milijarde evra povoljnih kredita privredi. Ovim se postiže očuvanje privrednih subjekata i podrška države u očuvanju likvidnosti u Republici Srbiji.Kao što smo pokazali svim merama koje smo donosili ove godine, borimo se za svako radno mesto, uspeli smo da sačuvamo na stotine hiljada radnih mesta, za razliku od bivšeg režima koji je nekada gubio u stotinama hiljada. Mi sa pravim merama nastavljamo dalje. To je politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.Takođe, i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, koji je deo inicijative „Mali Šengen“, direktno doprinosi slobodnom kretanju ljudi, roba, usluga i kapitala, a sve to u cilju dobre međudržavne saradnje i dobrosusedskih odnosa, koji su garancija za mir i stabilnost u regionu na kojima insistira predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čija je ideja „Mali Šengen“, povezivanje integracija regiona, umesto guranja Srbije na marginu regionalnih odnosa, koja je bila jedina tekovina bivšeg režima. U tome se ogleda uspeh politike Aleksandra Vučića i SNS na regionalnom planu i tu šampionsku politiku mi nastavljamo.Takođe, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora "Povezane škole u Srbiji" između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Finansijski ugovor "Povezane škole" kojim je Republici Srbiji odobren zajam od 65 miliona evra projekat je od kapitalnog značaja i predstavlja infrastrukturni komunikacioni preduslov za realizaciju digitalizacije sistema obrazovanja kao jedan od najviših prioriteta Vlade Republike Srbije. Cilj ovog projekta jeste unapređenje obrazovanja, uspostavljanje kvalitetnijih uslova za nastavu i učenje, kao i potpuna primena novih tehnologija u nastavi.Takođe, razvojem IT u školama omogućio bi se dalji razvoj informacionog društva, povećala konkurentnost na tržištu rada, a time obezbedila veća inovativnost i efikasnost rada u svim sferama i podigao kvalitet života građana Republike Srbije.Faze jedan i dva projekta se već realizuju sredstvima iz budžeta Republike Srbije, obuhvatajući izgradnju bežične lokalne računarske mreže u 400 matičnih školskih objekata u fazi a u fazi dva koja je planirana da se završi do kraja 2020. godine još približno 500 matičnih školskih objekata.Posebna pažnja je usmerena na povećanje nivoa opremljenosti IKT-ea u školama ruralnih područja, koji nije na zavidnom nivou. Opremanje škola informacionim mrežama u ruralnim sredinama bi znatno poboljšalo kvalitet nastave i omogućilo realizaciju nastave na daljinu. Isto tako bi se unapredila i obogatila nastavna jedinica u onlajn okruženju. Elektronske konferencije, predmetni blogovi, diskusione tribine, razmene informacija, elektronska testiranja.Implementacija projekta će omogućiti razvoj digitalnih veština i omogućiti kreiranje novih digitalnih sadržaja, a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja, kao i otvaranje novih radnih mesta i ekonomskog rasta. Isto tako, razvoj digitalnog sistema obrazovanja za veću konkurentnost na globalnom tržištu, prilivu novih stranih i direktnih investicija i dovođenje stranih kompanija.Projekat je podeljen na sledeće komponente. Digitalno opremanje koje podrazumeva obezbeđivanje 48.000 laptopova. Opremanje i uvođenje onlajn mreže u najviše 1900 škola. Nadogradnja akademske mreže, kako bi mogla da opslužuje mrežu od 1900 škola. Informatičko opremanje učionica u vidu obezbeđivanja do 50.000 računara da bi se zamenili zastareli računari starosti od sedam do deset godina. Ukupna vrednost projekta, prema proceni banke, iznosi 111.210.000 evra, od kojih se iz ovog kredita obezbeđuje 65 miliona evra, dok će se preostali iznos vrednosti projekta sufinansirati iz drugih izvora finansiranja, uključujući i

Šta se nudi kao alternativa? Malverzacije od minimum dva i po miliona evra uzetih od građana Beograda u projektu "Most na Adi", o čemu svedoče ovih dana nekadašnji najbliži saradnici Dragana Đilasa. Skrivanje dva i po miliona u gomili od celih 619 miliona evra, koliko su prihodovale Đilasove firme dok je on bio na vlasti.Nije to nikakva alternativa zaštiti srpske ekonomije, razvoju čitavog regiona ili modernizaciji Srbije. To čak i nije politika uopšte. Zato i jesu Aleksandar Vučić i SNS na čelu Srbije, a bivši režim na tviteru. Svako je tamo gde je zaslužio da bude. Tako je rekao narod, tako je rekla Srbija. Hvala vam i živeli!

Petrović** Zahvaljujem, uvaženi predsedniče Skupštine.Uvaženi ministre sa saradnicom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, ja ću se na samom početku osvrnuti na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, koji je podnela Vlada.Naime, takozvani "Mini Šengen", kako su moje kolege i navele, ali nije na odmet da se ponovi zbog javnosti koja nas prati, podrazumeva zajedničko tržište koje

Ovo je zapravo istorijski sporazum malih naroda koji svojim građanima nudi stabilnu i sigurnu budućnost.Mali Šengen, predstavlja model za dugoročno jačanje mira u regionu. Razrađen je kompletan plan kako da se priznaju diplome između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. U višegodišnjem planu i međusobno priznavanje akademskih kvalifikacija kako bi se pojednostavile procedure za međusobno kretanje radne povećana saradnja povećati priliv stranih investicija u ovaj region. Kada isti investitori učestvuju u ovim zemljama stvara se mogućnost razmene inženjera i radnika deficitarnih zanimanja. To je dobar poziv za strane investicije i time se stvara mogućnost podizanja životnog standarda, uvode i dežurstva za fitosanitarne inspekcije koje omogućavaju brže kretanje kamiona gde se predviđa ušteda negde oko 120 miliona evra, dok se samo slobodom kretanja, odnosno kretanja uz ličnu kartu predviđa ušteda od milijardu evra.Veliki potencijal ove tri zemlje vidi u stvaranju zajedničkog turističkog proizvoda i prezentovanja svoje ponude na veliko kinesko tržište. Procene su da 140 miliona ljudi, turisti iz Kine kada nema pandemije putuju širom sveta. Njihova putovanja ne svode se na obilazak jedne države, već obično obilaze dve do četiri države i njihova putovanja najčešće traju osam do 15 dana. Ovim sporazumom olakšavamo kineskim turistima putovanje bez vize čime za njih postajemo još atraktivnije destinacija.Inicijativom Aleksandra Vučića za stvaranje Mini Šengena šalje se poruka gde je region postao stabilan i nije zona konflikta. Mini Šengen je od izuzetnog značaja i u zajedničkoj borbi protiv pandemije. Unapređenjem trgovinske razmene, olakšavanjem protoka robe i kapitala, podrazumeva se i uspostavljanje saradnje među lekarima u zajedničkoj borbi za dobijanje vakcina, kao i formiranje zelenih transferskih linija, a to znači da naše bolnice mogu da prime građane Severne Makedonije i Albanije i obrnuto.U vreme kada EU zatvara granice mi želimo između sebe da ih otvorimo, pružimo ruku pomirenja i želimo da stvaramo dobre susedske odnose. Srbija se na sve načine svakodnevno bori kako bi negativne efekte pandemije izazvane Kovidom – 19 svela na minimum.Kada se osvrnemo od marta meseca vidimo da je država reagovala pravovremeno. Ispostavljene su tri minimalne zarade pune i dve minimalne zarade od 60% mikro, malim i srednjim preduzećima. Medicinskim radnicima povećane su zarade od 10%, uplaćena im je jednokratna novčana pomoć od 10.000 dinara, a od 1. januara dobiće ponovo povećanje zarada, kao i svi oni koji su zaposleni u javnom sektoru.Jednokratna novčana pomoć je isplaćena i penzionerima u iznosu od 4.000 dinara, sutra će im biti isplaćena još jedna pomoć od 5.000 dinara, kako je najavio i ministar Siniša Mali a povećanje penzija je predviđeno od 1. januara 2021. godine, po švajcarskoj formuli.Svim punoletnim građanima koji su izrazili potrebu uplaćena je jednokratna pomoć u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Vlada.Glavni cilj ovog zakona jeste nastavak preduzetih mera podrški privredi. Imajući u vidu i dalje prisustvu neizvesnosti u prvom kvartalu 2021. godine, država nastavlja da se ponaša odgovorno i pravovremeno, pa samim tim obezbeđuju nastavak preduzetih mera, podrške privredi koje imaju za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata uokvirimo onoga što je već državu odlučila da preuzme na sebe.Ovim sebe.Ovim zakonom je predviđeno produženje perioda u kojem privrednicima mikro, malim i srednjim preduzećima mogu biti odobreni krediti, osigurani garancijom Republike Srbije za šest meseci. Time se privredi omogućava da u potpunosti iskoristi sredstava koja država koja država u saradnji sa Komercijalnim bankama odlučila da obezbedi u cilju očuvanja likvidnosti.Sve navedeno pokazuje da je odgovor Srbije na izazov koji je uzrokovala kriza, snažan i odlučan u pomoći i građanima i privredi.

Zahvaljujem.Narodni poslanik mr Đorđe Kosanić. pred nama je i danas i ove nedelje jako važan set zakona koji su na dnevnom redu. Pre svega mislim na Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme, kao mere podrške domaćoj privredi.Kada kažemo domaćoj privredi zaista mislimo da je država Srbija, Vlada Republike Srbije izašla blagovremeno. Već u martu smo izašli sa odlučnim merama koje su pomogle da naša privreda može da opstane u jednom teškom vremenu kada je nastupila pandemija korona virusa i na ovaj način mi danas usvajamo zakon koji će omogućiti našim privrednicima da kroz garantne šeme i dalje imaju priliku da apliciraju za povoljne kredite, kredite koji će se koristiti isključivo za likvidnost i za i za trajna obrtna sredstva.Dakle, ovi krediti se neće koristiti za nabavku opreme, za refinansiranje starih kredita. I dalje dajemo našim privrednicima mogućnost da po povoljnim kreditima dobiju sredstva i da na taj način mikro, mala i

veliki broj kredita. Dakle, na taj način smo pokazali da ćemo za sve imati dovoljno sredstava. Upravo mera koju smo doneli, dakle dve milijarde evra koju smo dali našoj privredi pokazuje se da je već iskorišćeno negde oko milijardu i 480 miliona, što znači da i dalje imamo ovih šest meseci dodatni rok da svi apliciraju i da na taj način i dalje pomažemo domaćoj privredi.Da ne pominjemo da smo uložili ukupno šest milijardi evra, onaj paket pomoći našoj privredi, našem zdravstvenom sistemu kada je bilo neophodno, i da smo bez obzira na sva ta ulaganja i dalje u onom nivou mastrihta, odnosno, da nam BDP ne prelazi 60% javnog duga.Prema duga.Prema tome, naveo bih primer, Crna Gora, danas koja je 750 miliona evra uzela pre neki dan zaduženje, po mnogo nepovoljnijoj kamatnoj stopi od 2,95%, dakle, za razliku od Srbije koja zadužuje po veoma povoljnijim kamatnim stopama danas, Crna Gora nijedan dinar nije dala, odnosno evro svojim privrednicima, odnosno svojoj privredi. Opet im BDP prelazi 100% javnog duga, a to je čist primer da mi i sa ovim merama podrške koju smo usvojili smo doveli taj javni dug u nivo mastrihta i na taj način nismo nikako uticali na povećanje javnog duga i mislim da je to pravi primer kako se država danas odnosi prema domaćoj privredi neugrožavajući makroekonomsku stabilnost.Samo bih da pomenem ovde, kada nam mnogi spočitavaju sa strane i govore nam – u Srbiji je stvoren narativ kako se više pomaže stranim investitorima, a da su domaći investitori zapostavljeni mnogi, uporno govore razni teoretičari zavere, kako ovde mi mnogo više pomažemo strance, a domaće investitore stavljamo po strani. Treba samo da znaju da je država, ova Vlada, odnosno Vlada Aleksandra Vučića 2015. godine, usvojila Zakon o ulaganjima i na taj način smo anulirali onaj prethodni zakon koji je bio na snazi dok su oni vladali Srbijom, dok su Dragan Đilas, Boris Tadić i ostali Vladali Srbijom, dok je bio na snazi Zakon o tzv. stranim ulaganjima.Dakle, nekada se ovde zaista promovisao strani kapital, danas to više nije slučaj. Mi smo usvojili Zakon o ulaganjima kojim smo apsolutno, potpuno strane investitore izjednačili sa domaćim investitorima.Vi danas imate situaciju da i naš čovek može da uzme subvencije po novootvorenom radnom mestu. Primera radi, imate opštine koje su slabije razvijene, gde je dovoljno uložiti 50.000 evra i zaposliti 10 zaposlenih i na taj način dobiti podsticaje.Dakle, mi smo napravili ambijent gde se pomaže domaćem privredniku, gde više nije favorizovan strani kapital. Na kraju krajeva, ovim merama smo pokazali pokazali da nam je bio, pre svega, domaći kapital u interesu, da smo zaštitili naša mikro, mala i srednja preduzeća i na taj način sačuvali likvidnost, sačuvali radna mesta, sačuvali život u privredi i našim ljudima omogućili da imaju stabilna primanja, bez obzira na krizu koja nas je zadesila.Što se tiče drugog zakona koji ćemo, nadam se sutra usvojiti, a tiče se ugovora sa Evropskom investicionom bankom, mi dakle, čak i u ovim teškim vremenima se ne zadužujemo da bi plaćali plate i penzije, već uzimamo povoljan kredit kojim ćemo svaku školu, osnovnu i srednju u Srbiji digitalizovati, uložiti ogromna sredstva da danas svako dete ima kvalitetan školski program, da svaka škola, srednja i osnovna u Srbiji, dakle 190 škola će dobiti vajrles, dobiti bežični internet.Ovim projektom ćemo i dalje ulagati u sve ono što je neophodno 48.000 laptopova, 50.000 kompjutera, obuka za 50.000 nastavnika. Mi pokazujemo da i u ovoj teškoj godini koja je zadesila ceo svet, odnosno sledećoj, u kojoj će mnogi budžeti drugih država biti usmereni ka oporavku od cele ove pandemije, da možemo i dalje da ulažemo novac u sve ono što je potrebno. Dakle, da hoćemo da naš kvalitet života i dalje popravljamo da i dalje unapređujemo.Zato kažemo danas da se država kada se zadužuje, zadužuje se za ono što je neophodno, zadužuje se za one projekte koji su neophodni za kvalitet našeg života. Evo, priprema radi, juče smo završili deonicu Čačak-Sušica za Zlatiboru, 11 miliona evra je država tu uložila i revitalizovala taj putni pravac kreditom Svetske banke. Na taj način smo pokazali da je to bilo neophodno. Po povoljnim kamatnim stopama smo obezbedili taj kredit i pomogli da kvalitet života bude bolji. Na taj način pokazujemo da je neophodno i kada se zadužujemo da to radimo transparentno, racionalno, po niskim kamatnim stopama i da unapređujemo kvalitet života. Ne trošimo novac na plate i penzije, dajemo novac tamo gde je najneophodniji. .Kada već govorim o svojoj opštini, na Zlatiboru, prema najnovijem budžetu, mi ćemo omogućiti da se Ministarstvo prosvete uključi i da se konačno hala Osnovne stavi u funkciju, i to je još jedan pokazatelj da Ministarstvo prosvete ima i te kako sluha i za male opštine i za svaku opštinu. Ne postoji ni jedna opština u Srbiji koja nije dobila školu, vrtić, dom zdravlja, koja nije dobila novi putni pravac, autoputeve, regionalne pravce. U svaki deo Srbije smo uložili dovoljno novca, i to je zapravo pokazatelj da ova Vlada brine najviše o životu građana i da na taj način želimo i dalje da unapređujemo našu državu.Na kraju krajeva, činjenica da danas naša država i predsednik Aleksandar Vučić trpe napade sa svih strana nije potpuno slučajno. Dakle, imate situaciju da danas sa svih strana, od nemačkih tabloida do hrvatskih, crnogorskih, svih mogućih iz regiona i sveta, ovde se priča o nekakvoj velikosrpskoj politici, govore mnogi o tome kako Srbija ima novca da finansira svoje sunarodnike svuda u regionu i na taj način nam govore da smo mi postali, opet kažu, faktor nestabilnosti.Zamislite vi to, kada smo slabi kada mogu da nam govore kako da radimo, šta da radimo, kada neki drugi ovde vladaju ovom državom, onda smo faktor stabilnosti, a danas kada možemo da pomognemo i našoj državi ovde, da svaka opština dobije i školu i bolnicu i da unapredimo kvalitet života i da na krajeva imamo dovoljno novca da možemo da pomognemo i našim sunarodnicima koji žive u okruženju, onda smo faktor nestabilnosti. Dakle, kada smo slabi tad smo faktor stabilnosti, a kada možemo da pomažemo onda smo faktor nestabilnosti. Zato mnogima smeta što dajemo i ovim novim budžetom 50 miliona evra za aerodrom u Trebinju, dajemo i dalje ulažemo u naše povratničko naselje Sunčana dolina na KiM, gde ćemo obezbediti stanove za 1.500 ljudi.

Balkansko poluostrvo u prethodnim decenijama.Mi danas pokazujemo da brinemo i o životu ljudi u Srbiji i o našim sunarodnicima svuda u okruženju. To ćemo i dalje raditi, i bez obzira što dolaze frontalni napadi i na Republiku Srpsku i naš odnos prema KiM, i na naš odnos prema svim Srbima u regionu, mi pokazujemo da je za nas samo najvažnije šta misle građani Srbije i šta misli naš narod u okruženju zato što smo mi po Ustavu dužni da čuvamo sve Srbe u okruženju. Mi smo po Ustavu država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive, ali pre svega država srpskog naroda. To je odgovor svima onima koji danas pozivaju da nema Republike Srpske, da Srbija prihvati nezavisno Kosovo, da Srbija prihvati ulogu negativca, kao što smo imali do pre osam godina. To više neće biti slučaj i zato ćemo ovde glasati za zakone koji će omogućiti bolji život u Srbiji, koji će omogućiti da i dalje Srbija ima dovoljno snage i ekonomske, političke i vojne da odgovori na sve izazove koji se stavljaju pred nas.Još jednom podržavam sve narodne poslanike i pozivam da u danu za glasanje podržimo

Todorović** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicom, drage kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo tri predloga zakona koji nastavljaju dobru praksu unapređenja naše države.Ja bih se fokusirana na Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovida-19.Ono što svakako moram istaći jeste činjenica da je naša zemlja jedna od retkih zemalja sveta koja je uspela da nađe način da pomogne svojoj privredi tokom ove krize i to je zato što je na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem uspela da u ovim teškim trenucima nađe načina da teret ove krize preuzme na sebe.Podsetiću na činjenicu da je od početka krize do danas naša država, kao mere podrške privredi i građanima Republike Srbije, izdvojila blizu šest milijardi evra, što čini 12,7% BDP Republike Srbije.Što se tiče garantne šeme, a o kojoj sam danas želela da govorim, ono što hoću da kažem, podsetim građane Republike Srbije jeste da je ona stupila na snagu za vreme trajanja vanrednog stanja i do 31. novembra 2020. godine kroz ovu garantnu šemu odobreno je više od 20.000 kredita kredita preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji.

evra pomoći privredi i omogućili su da privreda nastavi da živi u ovim kriznim vremenima. Do 31. decembra 2020. godine planirano je da bude izdvojeno do milijarde evra pomoći privredi.Što se tiče ovih mera podrške privredi, oni će svakako omogućiti našoj privredi da nastavi da živi u vreme krize i ono što je za nas najvažnije jeste da nećemo imati pad privredne aktivnosti.Podsetiću naše građane da je u ponedeljak počela isplata i hotelijerima i ugostiteljima u iznosu od jedne minimalne zarade i da je turizmu, kao najugroženijem segmentu privrede, privrede, država odobrila direktne subvencije još u avgustu, a u iznosu od 350 evra po ležaju i 150 evra po sobi. Time smo sačuvali veliki broj radnih mesta u našoj državi.Pored toga, naglasiću, naša privreda svakako odlično funkcioniše, da se Srbija gradi, da se rade putevi, rade se bolnice, da se investicioni projekti realizuju i da upravo ova jaka slika Srbije otklanja strah da će Srbija pokleknuti usled krize izazvane bih sada i Predlog zakona o „Povezanoj školi“ u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Ovaj projekat je vredan 65 miliona evra i od kapitalnog je značaja za našu zemlju. Ovim projektom upravo omogućiće se unapređenje obrazovanja, uspostavljanje kvalitetnih uslova za nastavu i učenje i potpuna primena novih tehnologija u školama širom Republike Srbije.Ono što je najvažnije jeste da će svaka škola u Republici Srbiji dobiti lokalnu računarsku mrežu i naglasiću trenutak u kome se ovaj projekat realizuje. Kada smo pogođeni krizom Kovid-19, primorani da našu nastavu obavljamo na daljinu, veoma je bitno da budu omogućeni uslovi da se ta nastava realizuje i zato je ovo jedan od ključnih momenata u kome je ova pomoć stigla.Ovim projektom omogućiće se obuka za 250 trenera, 50.000 nastavnika i škole u Republici Srbiji dobiće oko 50.000 laptopova. Akcenat je stavljen na ruralna područja, što je takođe od jako velike važnosti za našu državu, budući da u našoj zemlji ima mnogo škola u ruralnim područjima, kojima će ova pomoć i te kako značiti.Sada bih se osvrnula i na sporazum sa Albanijom koji pokazuje kolike napore naš predsednik Aleksandar Vučić ulaže da uspostavi i da održi dobre odnose sa susedima. Inicijativa „mali šengen“ učiniće svakako da formalno rešimo sve prepreke i da našim građanima omogućimo da samo uz pomoć lične karte mogu da idu u Severnu Makedoniju i Republiku Albaniju, kao i obrnuto. Ovaj sporazum približiće naše zemlje kako politički, tako će omogućiti i kretanje roba, kapitala, ljudi i usluga, što će svakako i te kako značiti našim građanima.Ovo su stvari kojima se Srbija svakako ponosi i to je ono što se upravo u Srbiji nikako ne prašta. Rezultati, zatim posvećenost, odgovornost, zatim briga o interesima svojih građana i posvećenost svojoj državi, kao što radi naš predsednik Aleksandar Vučić. Zbog toga imamo konstantne opozicione napade, usled nedostatka svojih rezultata i konkretnih poteza, oni posežu za svakakvim niskim udarcima i njihova ideja je svakako da se svaki dan laže, optužuje, izmišlja i opanjkava, ali valjda zato i imaju podršku samo 2% glasača, jer svoju politiku baziraju upravo na tome, na praznim pričama i lažima.U danu za glasanje svakako ću podržati predloge ovih zakona, jer samo jaka Srbija pobeđuje, a Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem je svakako najsnažnija Srbija. Zahvaljujem. Hvala vam.

dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, danas na sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o jako bitnim sporazumima za Republiku Srbiju koji se tiču i naše fiskalne politike, nabavke medicinske opreme iz drugih sredstava, ali i obrazovanja.Kada govorimo o obrazovanju moramo imati na umu značaj politike našeg predsednika Aleksandra Vučića koji je još 2012. godine prepoznao da je jako kvalitetno obrazovanje ključno za opstanak našeg društva. Bez kvalitetnog obrazovanja nema uspešne države, a kada govorimo o važnosti obrazovanja, moramo imati na umu jednu lepu misao. Naš, slobodno mogu reći, najveći um, prosvetitelj, najveći erudita svog doba, Dositej Obradović je u knjizi „Saveti zdravog razuma“ zabeležio jednu jako lepu misao: „Knjige, braćo moja! Knjige, a ne zvona i praporci.“Naš predsednik Aleksandar Vučić kada je bio u poseti Izraelu je upoznat od strane legendarnog izraelskog lidera Šimana Pereza sa sistemom dualnog obrazovanja. Taj koncept dualnog obrazovanja podrazumeva dobitnu kombinaciju između sistema koji podrazumeva eks katedra predavanja, znači, strogo teorijskog načina učenja sa jedne strane, a sa druge strane sticanja prakse i sticanja veština već tokom školovanja. Takav sistem imamo danas u Srbiji, zahvaljujući Aleksandru Vučiću a takav sistem postoji i u moćnim ekonomijama poput Izraela, Austrije, Švajcarske, ali i Nemačke.Ovaj vid obrazovanja pruža našim mladim studentima, odnosno učenicima da već posle završetka svog školovanja mogu da započnu svoj neki privatni biznis ili da se već zaposle jer su tokom školovanja stekli određeno radno iskustvo.Postoji i namera naše vlasti, predsednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić, da se ovakav sistem dualnog obrazovanja primeni i kada je u pitanju visokoškolstvo kada su u pitanju osnovne strukovne studije, master strukovne studije ali i osnovne akademske i master akademske studije.To će omogućiti, naravno, našim tek svršenim studentima takođe da započnu svoj biznis ili da se odmah po završetku školovanja zaposle negde. Kako bi takav model bio značajno unapređen, potrebno je da se čitav taj proces obrazovanja digitalizuje dodatno. Napominjem dodatno, zato što je naša vlast već započela ovaj proces i on je, slobodno mogu reći, uzeo maha.Pomenuću elektronski dnevnik. To je jedan dobar sistem koji omogućava roditeljima da imaju uvid u školovanje svoje dece, u sam taj tok i proces školovanja, što je jako značajni bezbednosni, ali i vaspitni element.Takođe, opremili smo i 10.000 digitalnih učionica, ali smo nabavili i 36.000 mikrobitova.

i to sve u okviru Programa „Škole za 21. vek“. To su, naravno, sve uspešni pokazatelji naše obrazovne politike.Informatika je, kao što znamo, obavezan predmet u svim školama, a povećane su i kvote za upis na fakultetima kada su u pitanju studije informatike i računarstva ili softverskog inženjerstva. Navešću jedan lep primer master akademskih studija na tri rektorata Univerziteta u Beogradu, koji predstavlja određeni spoj, to su multidisciplinarne studije između društveno humanističkih nauka sa jedne strane, ali i tehničko-tehnoloških i prirodno matematičkih sa druge strane.Vlada Republike Srbije je potpisala i na današnjoj sednici Narodne skupštine upravo raspravljamo o tom sporazumu, potpisala jedan sporazum sa Evropskom investicionom bankom u iznosu od miliona evra. To je jedan zajam koji će nama omogućiti da čitav projekat povezanih škola u Srbiji koji iznosi ukupno111 miliona 290 hiljada evra, sprovedemo u delo. Ostatak novca biće direktno usmeren iz našeg budžeta, ali i iz nekih evropskih fondova u vidu donacija.Ovim projektom se predviđa modernizacija celokupnog sistema obrazovanja u Srbiji, naročito kada je u pitanju Akademska mreža Republike Srbije, tzv. „AMRES“. Intencija je da se radi na jačanju njegove bezbednosne komponente, zaštite tih baza podataka, ali i na povećanju brzina protoka informacija.Naravno,

Naravno, planira se da ukupan broj škola sa tim sistemom iznosi 1.900 škola.Očekivan ishod ovog projekta je pružanje projekta je pružanje naprednih elektronskih usluga koje su neophodne kako ni se dalje razvijali sistemi elektronskog dnevnika, raznih digitalnih obrazovnih sadržaja, ali i sistema učenja na daljinu, što se u ovim kriznim korona vremenima pokazalo kao jako korisno.Ovim projektom se predviđa i nabavka 48.000 laptopova sa propratnom opremom ili projektorima, kao i nabavka 50.000 računara kako bi se zamenili oni stari računari između pet i sedam godina starosti ili sedam i 10 godina.Takođe, ovim projektom se predviđa i obuka 250 trenera ali i oko 50.000 nastavnika. Cilj ovog projekta je pod 1.) unapređenje obrazovanja, pod 2.) modernizacija sredstava za učenje i pod 3.) digitalizacija u nastavi. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija omogućava veću konkurentnost na tržištu rada, što kasnije utiče na celokupnu našu ekonomiju, na rast celokupne naše privrede i na otvaranje novih radnih mesta. Posebna pažnja se usmerava ka nekim ruralnim i nerazvijenim područjima, a ona će prva dobiti ove vajles sisteme, kao i laptop računare i desktop konfiguracije.Kad smo već kod škola koje se nalaze u tim ruralnim, nerazvijenim delovima Srbije moramo imati na umu da je prethodna bivšu žutu, tajkunsku, režimsku vlast, te škole uopšte nisu zanimale. Oni su toliko malo ulagali u naše školstvo.Zamislite

je bio da sva škola u Srbiji ima normalan toalet. Zamislite da u 21. veku nama je višedecenijski san normalni toalet sa funkcionalnim toaletom, odnosno VC papirom, sapunom. To je bila misaona imenica. To je nešto najosnovnije. Ti pripadnici tog bivšeg tajkunskog režima, taj Đilas, taj Jeremić, taj Tadić, oni nisu najosnovnije ulagali, a kamoli da su nabavljali nekakve moderne IT sisteme, računarsku opremu, mrežnu opremu i ostalo. Sve što su žuti tajkuni radili to su bile isključivo nekakve kozmetičke prepravke ili ispravke određenih nastavnih planova i programa, nekih udžbenika, ali se ništa konkretno nije uradilo.Danas zahvaljujući Aleksandru Vučiću mi imamo konstantnu nabavku nove opreme, digitalizaciju celokupnog procesa obrazovanja, usavršavanje nastavnog, konstantno usavršavanje nastavnog kadra i povećanje njihovih zarada, rekonstrukcije školskih objekata, veću izbornost kurikuluma kada je u pitanju gimnazijsko obrazovanje, uvođenje novih programa za nadarene učenike, ali i novih specijalizovanih IT odeljenja u školama, dualno obrazovanje, snažnu mrežu naučno-tehnoloških parkova, reformisane strukovne škole. Neke strukovne škole su danas združene u moderne akademije, raznovrsne master-akademske programe na našim univerzitetima, ali i uspostavljene centre za srpski jezik, kulturu i književnost na prestižnim svetskim univerzitetima.

ne bi bio na vašem mestu ni za koje pare ovog sveta, niti na mestu bilo kog u Vladi, a ni na mestu predsednika države. Svako ko kaže da je danas lepo biti u vlasti, taj ne zna kakva nas teška vremena čekaju i kakve posledice će sve ovo ostaviti što imamo trenutno sa korona virusom.Već dva dana pokušavam da vidim odakle sve udaraju orkani po nama. Jasno mi je bilo onog momenta kada je Dojče Vele objavio onaj skandalozan tekst kako smo mi puni imperijalnih aspiracija, kako Aleksandar Vučić je imperijalista koji želi da otcepi Republiku Srpsku, itd, itd. Jasno mi je bilo da je očigledno jedna velika evropska sila iz nekog razloga krenula prilično brutalno i đonom na nas. Nemojte zaboraviti Dojče Vele je mediji Nemačke vlade. Znači, nemojmo da da krijemo od javnosti o čemu se radi. Naravno da se tu pridružila Hrvatska, a da ne govorim o zvaničnom Sarajevu, odnosno o Federaciji BiH, koje su jedva sve to dočekali. Mislim da će strašni napadi na Republiku Srpsku da idu.To idu.To je prosto neverovatno, kako nama uvek govore kako bi trebalo da zemlju pocepamo na više delova, da nam pričaju o decentralizaciji, ne znam čemu, ali u BiH, gde imate čak tri konstitutivna naroda, e tamo će nam reći kako je mnogo dobro da sve bude centralistički nastrojeno. Kada ih pitate, pa čekajte ljudi, kako tako dupli aršini? E, pa, jedni su aršini za Srbe, a sasvim drugi su aršini za neke druge na Balkanu. Nama može da se cepa teritorija, potpuno normalno.Ono što je meni neshvatljivo i čega se ja zaista gadim, a zaista se gadim, to su ljudi u Srbiji koji to podržavaju. Da li je moguće da neko može da bude do te mere mazohista, do te mere, ima sada jedan kolokvijalni naziv – autošovinista, da sopstvenu zemlju do te mere pljuje i da čak želi centralističku Bosnu? Imate ljude u Beogradu koji istinski mrze Republiku Srpsku. Oni je zovu republika šumska iz ne znam kog razloga. Takvi će sve više ovde jačati, dobijaće ozbiljna sredstva.Moram da priznam, izražavam sumnju da će ova vlast uspeti da izdrži te napade, jer mi nemamo ta sredstva i nemamo te resurse da se branimo. Moram da priznam nisam siguran da imamo dovoljno obučen kadar, da se branimo od zastrašujućih napada koji će uslediti u nekom narednom periodu. Zato ono što jedino što mi moramo da činimo, a to je da jačamo ekonomiju, da što više stranih investitora dovodimo.Juče sam zaista bio oduševljen, mada mislim da to Aleksandru Vučiću neće oprostiti to što je rekao da mi nećemo da plaćamo reket za neki drugi gas, nego ćemo uzeti gas koji nam je najjeftiniji i naravno da ćemo izgraditi Turski tok, kako se sada to zove, ali to nam drugi neće oprostiti zato što žele da naprave zavisnu zemlju. Srbija je samo njima dobra kada je na kolenima, kada kleči, a kada Srbija želi da se uspravi, kada Srbija želi da bude nezavisna, suverena zemlja, pa na kraju krajeva kada Srbija želi da ima određenu ekonomsku dominaciju u regionu, što joj na neki način i pripada, jer smo najmnogobrojniji narod u bivšoj Jugoslaviji, onda je to strašno, onda mora Srbija da se zaustavi po svaku cenu.Pogledajte samo ovaj skandalozan primeru Crnoj Gori, gde nova vlast koju je srpski narod u Crnoj Gori doveo, danas optužuje lidere Demokratskog fronta da su proruski. To je skandal nad skandalima. Koji je jedini razlog? Zato što su i gospodin Andrija Mandić i gospodin Milan Knežević su u veoma dobrim odnosima, što je prirodno i normalno da lideri najvećih srpskih opcija budu u dobrim odnosima sa maticom Srbijom.Bez ikakvog blama crnogorska vlast ih je označila kao proruske elemente, a za neverovati srpski narod je tu vlast tamo iznedrio. Zašto sada sve ovo apostrofiram? Zaista moramo da jačamo ekonomiju. Ako ovako, gospodine Mali, nastavimo, pravo da vam kažem da izražavamo sumnju da ćemo moći išta da ojačamo.Poštujem sve lekare ovog sveta, posebno naše koji su veliki junači i heroji i meni je žao što više nemamo uveče onaj aplauz za njih zato što su neki besni ljudi uništili aplauz za njih. Ljudi, mi ne možemo da zatvaramo više zemlju. Nemojmo ovo da radimo. Ne znam da li znate ali Boris Džonson je recimo danas u Engleskoj odlučio da nema zatvaranja, posebno za božićne praznike nego će raditi normalno radnje, zato što ekonomija mora da radi.Uz svo poštovanje, ali znate i ti lekari moraju da prime platu. Platu će primiti ako se napuni budžet. Ako nema u budžetu dovoljno, onda kako ćete da primite platu? Ekonomija, ljudi, mora da radi.Izvinite što sam proteklih dana, možda i lično, ponekad i oštar bio prema Kriznom štabu, ali ispalo je ipak da sam ja u pravu. Pre neki dan su nam priznali da nema drugog leka osim vakcine i da im mere baš i nisu bile toliko uspešne, što znači da je jedina mera – pustite normalno da radi sve, a pooštrite kontrole, poštujte distancu, masku ko nosi. Kažnjavajte na kraju krajeva ko to ne radi. Ne možemo više da zaustavljamo ekonomiju zato što ako vi zatvorite neki turistički, najpre ugostiteljski objekat nije samo to što će ugostitelj da otpusti radnike, nego tu stradaju i dobavljači, a znate li koliko je to široki lanac, koliko ljudi bez posla ostaje?Ja vas molim zaista da se utiče da prekinemo više sa zatvaranjem, jer ćemo uništiti ekonomiju, a nama je ekonomija trenutno preko potrebna. Nemojte da imamo nikakve iluzije. Korona virus postoji i ja nisam antivakser, kao što je neko pokušao da me negde predstavi. Naprotiv, vakcina je civilizacijsko dostignuće i jedva čekam da dođe vakcina, zato što će to zaista da nas spasi. Ali, nisam siguran da će to tako masovno i brzo da dođe u toj meri koja je nama potrebna

U Velikoj Britaniji oko 50%.Mi smo daleko manja zemlja, ekonomski slabija svakako od tih velikih sila. Naravno da će veliki prvo da se razgrabe oko toga i svakako da će oni koristiti svoje prednosti, jačinu svoju, to što su sila da ekonomiju svoju prvo razviju. Za male i siromašne šta ostane. Tako je, nažalost, u svetu i to je nešto što je surovost čovečanstva, ali je to tako.U skladu sa tim mi ne možemo više sebe da zatvaramo. Ne možemo da ekonomiju urušavamo. Jednostavno, moramo da prihvatimo da naučimo da živimo sa virusom, uz sve rizike koje to nosi. Ali, bolje pooštriti kontrolu i raditi i pustiti ljude da rade nego ovo raditi ovako.Jer, znate, teoretski, šta ćemo, nadam se vakcina da će se pronaći, ali, recimo, zamislite da nije se pronašla ili da je nema u dovoljnim količinima i da ovo, recimo, potraje 10 godina, pa hoćemo li 10 godina da ne idemo u školu? li narednih 10 godina sve stadione da zatvorimo, kulturna dešavanja, itd.? Nije to rešenje. Rešenje je da naučimo da živimo sa virusom i da se prilagodimo situaciji kakva jeste.Molim vas, dobro je što dajemo pomoć privrednicima, to je nešto što zaista pozdravljam, ali plašim se da to neće biti dovoljno. Na kraju krajeva, pa nije država krava muzara, pa da možeš kad god hoćeš, malo da pomuzeš i da daš ljudima. Prosto, sve ima svoj kraj. Ne možete nekad suvu drenovinu da cedite. Ta država jedino iz budžeta ima ono što od privrednih aktivnosti ostvarimo.To jeste veoma pozitivno što je ova vlast uradila, ja zaista tu želim da vas pozdravim. Nekada je budžet punjen isključivo od državnih preduzeća, odnosno od poreza, od ne znam više čega. Danas, ipak se budžet najvećim delom puni od privredne aktivnosti, zato što nam je sve jača privreda, sve jača nam je ekonomija. Mi smo spremni dočekali, domaćinski smo, na neki način, dočekali ovu tešku situaciju. To je nešto za šta je Aleksandar Vučić i svi ljudi koji su njegovi saradnici, apsolutno za svaku pohvalu šta su uradili. Pogledajte grad Beograd.Recimo, danas smo videli gospođu Tepić koja kritikuje gradnju u gradu Beogradu. Ljudi moje, u njihovo vreme ne znam da li smo imali četiri ili pet krana u Beogradu. Mogli ste da se popnete na Beograđanku i da vidite da se nigde ništa nije gradilo. Danas imate na hiljade gradilišta. Valjda je pozitivno da se neki opskurni hrvatski novinar nam govori kako je nekada onaj stari Beograd imao dušu, a ovaj, ne znam, izgubio dušu. Super je bila ta duša, kad imate prostitutke u onom parku dole kod Železničke stanice, kad imate pacove, zmije, zarđale brodove. Ako je to duša Beograda, ja sam protiv takve duše Beograda. Ja baš volim ovakav Beograd, moderan i savremen, kao što imate „Beograd na vodi“ gde ćemo da zaradimo novac. Valjda je to neka logika. I da nešto ostavimo svojoj deci.Na kraju krajeva, koliko se Beograd razvija videćete po ceni kvadrata. Koliko se drugi gradovi razvijaju. Pogledajte u Novom Sadu koliko je skočila cena kvadrata i sve se kupuje i sve se prodaje. Znači da tržište postoji, znači da ovaj narod ipak ima negde nekog novca, da je uspeo negde nešto da zaradi i to je sve zasluga ove vlasti. Realno, Realno, mnogo bolje se živi. Možete da kupite na kredit. Na kraju krajeva, sami krediti su povoljniji kada uzimate u banci. U njihovo vreme niste mogli da uzimate kredit, po 17% je bila kamata. Danas možete da uzmete vrlo povoljan stambeni kredit sa 2% kamate, sa 1,5-2% kamate. Prema toma, i sada je jasno kao dan koliko je neka ekonomska stabilnost zahvaljujući sadašnjoj vlasti ostvarena. Da bi to bilo dalje, mi moramo da nastavimo da radimo.Apelujem na ljude iz Kriznog štaba da prekinu više sa zahtevima za zatvaranje. Ne možemo više taj luksuz sebi da priuštimo dok uništavamo ekonomiju. Moramo da se razvijamo. Teška vremena nam idu, moramo da se branimo. Imaćemo strahovite izazove, a verujem gospodine Mali da ćete doprineti u odbrani od takvih izazova, odnosno od takvih nevolja koje će nas snaći. Duboko sam svestan da ih i vi znate i da zajedničkim snagama

Zahvaljujem.Čisto ono što je rekao gospodin Đukanović, pošto su me novinari više puta pitali zašto radi Skupština itd. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i organ vlasti. Naš posao je da radimo i u uslovima krize i da upravljamo krizom. Znači, Skupština ne samo da neće prestati sa radom nego će nastaviti da zajedno sa Vladom Srbije, predsednikom Srbije upravlja ovom teškom krizom. To je naša uloga i zadatak.Zato zadatak.Zato mislim da svima treba da bude jasno da iako ima zaraženih poslanika i obolelih, da mi preduzimamo sve mere ovde, koliko je to sve moguće da da se zaštitimo od zaraze, ali krizom neko mora da upravlja.U tom smislu, nema nikakve dileme da će Narodna skupština nastaviti dalje da radi i ne samo da će nastaviti da radi, nego ćemo imati toliko mnogo zasedanja do 29. do kraja redovnog zasedanja, da ćemo maltene raditi gotovo dan za danom u toj poslednjoj nedelji.Pošto

ministar?Ne želi.Onda zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 15, 16. i 17. dnevnog reda.Ministre Mali,

pošto smo prešli na zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 18, 19. 20. dnevnog reda, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika,

a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da je shodno članu 97. iako to svi znate, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničkih grupa.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o

i Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera NBS, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč?Reč

obaveštenje REM da je Oliveri Zekić, članu Saveta regulatora, prestao mandat 24. jula 2020, kao i da Aleksandri Janković, članu Saveta regulatora, mandat ističe 3. marta 2021. godine. Postupajući u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o elektronskim medijima kojim je propisano da nadležna služba Narodne skupštine objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za člana Saveta, Odbor je na sednici održanoj 4. novembra 2020. godine, doneo odluku o pokretanju postupka predlaganja kandidata za izbor članova Saveta REM.Odbor je takođe utvrdio da pravo na predlaganje kandidata imaju ovlašćeni predlagači, u ovom slučaju nadležni odbor Narodne skupštine i crkve i verske zajednice zajedničkim dogovorom.

Takođe, javni poziv je istog dana uručen i pismenim putem svim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, odnosno samostalnim narodnim poslanicima.Na osnovu člana 10. stav 2. zakona, poslaničke grupe u Narodnoj skupštini, odnosno samostalni poslanici zajedno, kao i crkve i verske zajednice imale su rok od 15. dana,

iskoristila je jedino poslanička grupa Aleksandar Vučić - Za našu decu, koja je Odboru 18. novembra 2020. predložila imena dva kandidata Oliveru Zekić i Miloša Gajovića. Takođe, pravo da predlože dva kandidata za člana Saveta REM koje se bira na predlog crkve koje se bira na predlog crkve i verskih zajednica, iskoristile su SPS, Islamska zajednica Srbije, Beogradska Nadbiskupija, Jevrejska verska zajednica, Evangelistička hrišćanska crkva, Slovačka evangelistička crkva, koje su Odboru 20. novembra 2020. godine takođe dostavile imena dva kandidata, to su Aleksandra Janković i Snežana Miljković.Odbor je na sednici 24. 24. novembra razmotrio ove dve podnete kandidature, kao i dokaze koji su uz ove predloge priloženi i zaključio da su svi kandidati organizacije koje su podnele prijave to učinili na osnovu uslova koji su ispunjeni i koji su propisani Zakonom o elektronskim medijima.Takođe, ova lista objavljena je na internet stranici Narodne skupštine, i za sam kraj napominjem da je Odbor na sednici održanoj 26. novembra obavio razgovore sa svim predloženim kandidatima. Na ovoj sednici kandidati su imali prilike da se predstave, dok su svi članovi Odbora, kao i drugi zainteresovani, na kraju krajeva, narodni poslanici i mediji, imali mogućnost da kandidatima postave pitanja iz delokruga njihovog eventualnog budućeg rada i njihovog profesionalnog iskustva.U tom smislu ispred vas će se na današnjoj raspravi naći imena četiri kandidata, jedan u ime

danas imamo dve tačke dnevnog reda gde je predlagač Odbor za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Jedna je predlog kandidata za člana Fiskalnog saveta.Narodna skupština je na 4. sednici Drugog zasedanja, koja je održana takođe 26. novembra 2020. godine i donela odluku o prestanku funkcije dosadašnjeg člana Fiskalnog saveta iz razloga što je jedan član podneo ostavku zbog odlaska na drugu dužnost. Tako da, s obzirom da smo do tada, od dana ostavke do konstituisanja novog saziva parlamenta i do stavljanja na dnevni red, imali obavezu da predložimo određenog člana.Prema odredbama člana 92. b, stav 1. Zakona o budžetskom sistemu, članove Saveta predlažu predsednik Republike Srbije i to predsednika Fiskalnog saveta, dok dva člana, jedan predlaže ministar finansija, a jedan predlaže guverner Narodne banke. S obzirom da taj član koji je dao ostavku je predložila guvernerka Narodne banke, onda je po tom principu predlagač za sadašnjeg člana kandidata za člana Fiskalnog saveta takođe bio guverner Narodne banke.Tako da, ostavku na funkciju člana Fiskalnog saveta podneo član kada je izabran na predlog guvernera. Guverner je za novog člana predložio dr Bojana Dimitrijevića, dopisom od 30. novembra 2020. godine. Mi smo na sednici Odbora dali saglasnost na taj predlog. Na osnovu stručne kvalifikacije koje smo imali, predloga da vidimo, koji je stigao iz Narodne banke Srbije, u pitanju je dr Bojan Dimitrijević koji ispunjava sve zakonske propise da bi vršio tu funkciju, stručan za ovu oblast ekonomije, privrede i obrazovanja, kao i saradnja sa domaćim i stranim institucijama.Želela bih samo da kažem da pored svoje dugogodišnje profesorske karijere, od trenutka kada je doktorirao 1989. godine, pa do danas, nikada nije ostavljao svoj naučni rad. Objavio je više od 50 stručnih radova. Danas kada kada govorimo uopšte o oblastima koje se bavi su makro ekonomija, ekonomika javnog sektora, kao i ekonomske analize. Ali, treba reći da ima dosta iskustva iz oblasti upravljanja javnim finansijama i vođenja države zato što od 1997. godine do 2000. godine je bio potpredsednik Vlade, gradske Vlade Grada Beograda. Zatim, od 2001.

program usvajanja strategije razvoja trgovine i turizma koji su kasnije naravno i usvojeni, ali od 2004. do 2007. godine vršio je funkciju poslanika, a kasnije i ministra upravo za ovu oblast trgovine i turizma.Prema tome, ima dosta iskustva kada je u pitanju država i funkcionisanje državnih institucija, tako da smatramo da je na osnovu svega ovoga, kao i da je od 2012. godine bio član Nacionalnog saveta Vlade Republike Srbije za privredni oporavak kojim je predsedavao predsednik Vlade i da je u okviru Nacionalnog saveta zajedno sa profesorom Đuričićem bio autor programa za privredni oporavak Srbije, kao i član Upravnog odbora SIEP-e. To je ono što mislim da, pored njegovog profesorskog zanimanja, mu daje zaista veliku podršku i vetar u leđa za posao kojim treba da se bavi.Drugi predlog je predlog kandidata za izbor člana Saveta guvernera NBS. U vezi sa ovom tačkom želela bih da vas podsetim da je na osnovu člana 22. stav 1. i 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije predviđeno da Savet guvernera NBS čini pet članova koje bira Narodna skupština na predlog nadležnog Odbora za finansije i članovi Saveta se biraju na mandat od pet godina s pravom ponovnog izbora. Znači, neograničen je broj puta predlaganja člana saveta guvernera. Narodna skupština je na šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, koja je bila održana 20. novembra 2015. godine donela odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke sa kojim je dr Miladin Kovačević izabran za člana Saveta na period od pet godina. S obzirom na to da je članu Saveta guvernera drugi mandat istekao 20. novembra 2020. godine, u skladu sa članom 26. stav 2. Zakona o Narodnoj banci propisano je da novi funkcioner se bira najkasnije do isteka mandata prethodnog, čime ističe mandat, a najranije 120 dana pre isteka mandata.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava zaista se trudio da poštuje ove rokove, tako da je na drugoj sednici Odbora, koja je bila 28. oktobra ove godine pokrenuo postupak za izbor novog člana Saveta guvernera.Postupak je ovde malo drugačiji nego kao kod izbora člana Fiskalnog saveta. Ovde u roku određenom koji je propisao Odbor, ovde smo dali 15 dana, trebaju poslaničke grupe da dostave svoje predloge za kandidate. Predlog za kandidata za člana Saveta u utvrđenom roku dostavila je Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, koja je kao kandidata predložila dosadašnjeg člana dr Miladina Kovačevića za člana Saveta.Bili smo u obavezi da u skladu sa članom 203. Poslovnika o radu Narodne skupštine organizujemo razgovor sa kandidatom. Imali smo prilike da otvorimo mnoge teme koje su nas zanimale, ne samo vezano za angažman koji se odnosi na Savet guvernera, već i na mnoge teme koje zaista zavise od Narodne banke Srbije i na toj, 7. sednici

svoju oblast kojom je počeo da se bavi od 1987. godine stekao naučno zvanje – naučni saradnik na Ekonomskom fakultetu. Praktično je doajen uopšte u svojoj oblasti, koja se odnosila i na statistiku i na naučne radove iz ove oblasti, pogotovo što je bio i član Međunarodnog statističkog instituta od 1988. godine. Od 1992. godine postaje viši stručni saradnik i dobija zvanje višeg naučnog saradnika na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ono Ono što je važno, 1995. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu iz predmeta – Teorija uzorka i planiranje eksperimenata.Ono što je važno reći je da od 1994. godine aktivno učestvuje u osnivanju stručnih časopisa časopisa koji se bave ekonomskim istraživanjima i makroekonomskim prognozama i analizama, tako da i u ovoj oblasti, kao što vidite, njegova profesionalna karijera pokazuje da ima dosta iskustva.U 2003. godini postavljen je za zamenika direktora Saveznog zavoda za statistiku, a od 2015. godine za direktora. kao član Saveta guvernera, je od maja 2004. godine. Nakon isteka mandata prešao je da se bavi isključivo statistikom, ali je ponovo biran za člana Saveta guvernera 2013. godine i 2015. godine.Treba reći da je kao redovan član naučnog društva ekonomista Srbije od 2007. godine i da projekte koji su se odnosili na postkrizni model ekonomskog rasta i razvoja Srbije u 2011. do 2020. godine praktično u saradnji sa međunarodnim organizacijama, odnosno USAID.Poslednje USAID.Poslednje četiri godine je posvetio primarnom razvoju sistema podrške odlučivanja, koji obuhvata sve aspekte koji se odnose na makroekonomiju, planske i statističke elemente koji su uvedeni za analizu za analizu dokumenata i izveštavanja, pogotovo kada je u pitanju Narodna banka Srbije.To je ono zbog čega smatramo da je zaista do sada dosta uradio, jer je predsednik Odbora za reviziju Narodne banke Srbije. Međunarodno izveštavanje od strane određenih međunarodnih relevantnih institucija pokazuje da imaju poverenja kada sarađuju sa nekim kao što je gospodin Miladin Kovačević.Zbog toga smatramo da, s obzirom da nije bilo drugih kandidata drugih poslaničkih grupa, jednoglasno smo podržali ove predloge i mislim da u danu za glasanje treba podržati ovaj predlog. Hvala.

Zahvaljujem, poštovani predsedniče.Uvažene kolege narodni poslanici, građanke i građani Srbije, najpre da naglasim, pošto govorim drugi put danas, to je ta dinamika o kojoj je predsednik Skupštine govorio, ja sam negde mogla i da pretpostavim da će dinamika rada biti baš onako turbulentna, jer Ivicu Dačića poznajem dugo. Čim je postao predsednik Skupštine, znali smo da ćemo mnogo raditi. Dakle, nije do mene, ne bih da dosadim.Pred nama u trećem pretresu na dnevnom redu izbor za članove tri veoma važna državna tela. Prvi je izbor člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, drugi je izbor člana Fiskalnog saveta i treći je izbor dva nedostajuća člana Saveta REM-a.Želim da istaknem ovom prilikom značaj izbora svih kandidata, jer se tim činom omogućava kompletiranje organa koji imaju veoma značajna zakonska ovlašćenja.Kada je u pitanju Savet guvernera Narodne banke Srbije, moramo pohvaliti rad ovog organa, na čelu sa guvernerom Narodne banke dr Jorgovankom Tabaković, zato što su zahvaljujući visokoj stručnosti i pravim makroekonomskim analizama omogućili i obezbedili pre svega stabilan kurs dinara, odgovorno upravljanje deviznim rezervama zemlje i sve ostale finansijske elemente iz svoje nadležnosti, koji su uticali na makroekonomsku stabilnost.Savet guvernera kao tim odgovornih i stručnih ljudi iz oblasti bankarstva i ekonomije pokazao je u ovom mandatu koliko je za ukupan razvoj zemlje važan upravo timski rad rukovodećih organa Narodne banke Srbije, što mi koji spolja gledamo kao našu nacionalnu banku prepoznajemo upravo kroz najpre stabilnost monete i stabilnost na bankarskom tržištu, uprkos svim spoljnim faktorima na koje nismo mogli uticati u ovoj godini, pandemija Kovida 19.Danas treba da izaberemo jednog člana Saveta guvernera, to je uvaženi dr Miladin Kovačević, koji je i do sada bio član ovog organa. Činjenica je da će biti reizabran i to samo potvrđuje njegovu stručnost i doprinos koji je dao obavljajući u prethodnih pet godina ovu dužnost.Drugi izbor odnosi se na nezavistan državni organ, to je Fiskalni savet. Zadatak Fiskalnog saveta je da ocenjuje kredibilitet fiskalne politike, da nezavisnom analizom fiskalne politike i stručnim stavovima doprinosi unapređenju kulture fiskalne odgovornosti u Republici Srbiji. ima zadatak i da proverava makroekonomske fiskalne pretpostavke korišćene za izradu vladinih fiskalnih dokumenata, daje nezavisnu i kredibilnu ocenu ekonomske politike, procenjuje fiskalne rizike i verovatnoću da će Vlada ispuniti fiskalne ciljeve u budućnosti. Dalje, procenjuje u kojoj meri je Vlada u prošlosti poštovala fiskalna pravila koja je utvrdila. On ocenjuje i nacrte ili predloge najvažnijih fiskalnih dokumenata, kao što su fiskalna strategija i nacrt republičkog budžeta.O radu Fiskalnog saveta koga bira Narodna skupština i koji Narodnoj skupštini podnosi izveštaj govorili smo temeljno upravo prilikom razmatranja izveštaja ovog nezavisnog državnog organa i tada smo saopštili i stavove poslaničke grupe SPS. Nismo možda do kraja možda do kraja oduševljeni tim radom, ali da se ne ponavljamo, zaista se temeljno razgovaralo o izveštaju Fiskalnog saveta.Kako Fiskalni savet ima tri člana od kojih se jedan bira na predlog guvernera Narodne banke, drugi na predlog predsednika Republike a treći na predlog Ministarstva finansija, neophodno je da uvek bude u kompletnom sastavu, kako bi obavljao ulogu koja mu je zakonom poverena. Danas biramo kandidata na predlog guvernera Narodne banke.Predlog ćemo podržati, s nadom da će ovaj nezavisni državni organ vršiti svoja zakonska ovlašćenja u korist naše državne fiskalne politike, ali i državnog interesa, pre svega.Treći predlog kojim Narodna skupština ostvaruje svoju izbornu funkciju odnosi se na Savet REM-a – Regulatornog tela za elektronske medije, koji u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i sa medijskom strategijom za period 2020-2025. godina, usvojenom početkom ove godine, ima važnu ulogu u sprovođenju medijskih zakona, pre svega Zakona o javnom informisanju, ali i ostvarenjem javnog interesa u sektoru informisanja.U tom smislu, Regulatorno telo za elektronske medije, čija je uloga stalno pod lupom javnosti, ima ulogu nezavisnog regulatornog tela u sprovođenju politike u oblasti pružanja medijskih usluga, da se bavi unapređenjem kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, kao i da doprinese očuvanju i razvoju slobode mišljenja. Prioritet je upravo zaštita javnosti u oblasti elektronskih medija, ali i zaštita korisnika usluga elektronskih medija, a to su građanke i građani Srbije.Kao član Odbora za kulturu i informisanje ja sam imala čast i privilegiju da razgovaram sa predloženim kandidatima i moram priznati, ponoviću ono što sam rekla i na Odboru za kulturu i informisanje da se radi o četiri kvalitetna kandidata ovaj plenum ne bi pogrešio kakvu god odluku da donese.Naša očekivanja su uvek velika kada je u pitanju Regulatorno tele za elektronske medije, nekako i kao posledica činjenica da su u proteklih, pa čini mi se godinu i po dana bili glavna tema. tema. Dozvoliću sebi luksuz da kažem da su i precenjeni u delu u kom se od njih očekivalo nešto što nije njihova nadležnost. Oni su u jednom trenutku bili i predmet pregovora, ali će o tome govoriti moj uvaženi kolega Đorđe Milićević, koji je u pregovorima i sam učestvovao. Ja neću ulaziti u taj deo.Ono što sigurno želim da verujem, najpre, jeste kada izaberemo dva nedostajuća člana Regulatornog tela za elektronske medije, on će biti u svom punom sastavu i ne očekujem da će imati ni lakši posao, ali je negde još sa Odbora ostao dogovor da ćemo pomoći kao Skupština Srbije i narodni poslanici, najpre, Regulatornom telu za elektronske medije u onom smislu u kom bi možda trebalo korigovati i sam zakon i to na način da se razmotri i ta njihova ovlašćenja.Poslanici SPS će svakako dati svoj glas za dva od četiri predložena kandidata, dajući time doprinos, ponovo kažem, pre svega, konstituisanju Regulatornog tela za elektronske medije, a onda i kao pomoć za sav posao koji je pred njima. Stojimo im na raspolaganju i u smislu da treba možda doraditi zakon koji uređuje i njihovo ovlašćenje i njihove obaveze. Hvala vam.

**Veroljub Arsić** Dame i gospodo narodni poslanici, ove tri tačke koje se tiču izborne nadležnosti Narodne skupštine jesu jako važne, jednim delom u finansijskom sektoru, drugim delom u medijskom. Ne bih mogao ni da kažem da je nešto značajnije ili da je nešto malo manje značajno. Obe oblasti našeg našeg društvenog života su podjednako važne o kojima danas raspravljamo.Prvo bih hteo da kažem nešto o Narodnoj banci Republike Srbije. Svi mi kao poslanici znamo koja su ovlašćenja Narodne banke, kakva je njena uloga u skladu sa zakonom, ali obične građane najviše što interesuje jesu kursne razlike koje Narodna banka prema njihovom shvatanju delokruga rada Narodne banke, jesu najvažnije. O tome ću nešto kasnije.Moram da kažem da je Narodna banka na prvom mestu jedan regulator na finansijskom tržištu, odnosno svojim podzakonskim aktima i ovlašćenjima koje ima u skladu sa zakonom reguliše rad finansijskih institucija ili banaka.Mogu da kažem da je Narodna banka u poslednjih nekoliko godina, odnosno od 2012. godine, tačnije avgusta meseca 2012. godine, ima jedan kontinuitet u kontrolisanju banaka, njihovog poslovanja i na taj način ima i veliki doprinos na prvom mestu u razvoju privrede, na drugom mestu doprinos porastu životnog standarda građana Republike Srbije.Zakon o Narodnoj banci, po kome je gospođa Jorgovanka Tabaković birana za guvernera, izmene i dopune podnela je baš

da bismo smenili tadašnjeg guvernera, da bismo štampali novac, da bismo zemlju uveli u ratove, da bi izbila hiperinflacija, kao iz vremena devedesetih godina.Na njihovo veliko razočarenje, a na veliku sreću građana Republike Srbije ni jedan od tih scenarija nije se desio na teritoriji Republike Srbije. Šta imamo kako rezultat? Setite se samo kamata koje su bile do avgusta meseca 2012. godine. Kamate sa deviznom klauzulom i godišnjim prirastom od 16 ili 18%, kamate sa dinarskim kreditima od 24 do 28% na nivou godine ili tzv. najpopularniji i najlakše su se dobijali, pa su se najviše i koristili, inače po meni i najskuplji jesu, tzv. kratkoročni krediti sa kamatnom stopom od 36 pa čak i 40%.Takva

da bi banke koje su im izgleda bile simpatičnije i više su ih voleli od građana Srbije, a čini mi se da ta ljubav ima i finansijski momenat nastavile da jednom netržišnom politikom sa ekstra profitima oštećuju građane Republike Srbije.Da zlo bude još veće kada imate tako visoke kamate u jednom trenutku imate tolike prihode da više novim kreditima ne možete te prihode koje ste ostvarili da plasirate među građanima i među privredom, onda dolazi do jedne, mogu da kažem prilično nezakonite rabote, a to je nezakonito iznošenje deviznih sredstava sa teritorije Republike Srbije suprotno Zakonu o deviznom poslovanju.Zato smo imali onolike kursne razlike između 2008. i 2012. godine. Taj novac koji je iznošen da bi se na jedan veštački način održala ista ponuda novca na tržištu, jer ako nečega ima više, onda on smanjuje vrednost, tj. manje su kamate, ako ga ima manje nego što je potrebno veće su kamate. Banke su, zahvaljujući neradu Narodne banke iznosile devize i na taj način održavale nisku ponudu kapitala, znači, po visokim cenama na tržištu Republike Srbije.Kao posledica druga je bila gubitak vrednosti nacionalne valute. Narodna banka je tada u to vreme držala ekstremno visoku referentnu kamatnu stopu, koja je čak išla do 18%. To građanima ništa ne znači, to je bazna kamatna stopa na osnovu koje se banke zadužuju na međubankarskom tržištu ili kod Narodne banke i nikada ne može biti ni ista, ni manja nego što građani podižu kredit, nikada ista, ni manja nego što se država zadužuje.Kada građani ostanu bez novca, a ostali su zbog visoke kamate koju su imali kod poslovnih banaka, ostali su bez novca zbog kursnih ralika, jer su njihovi krediti bili sa deviznom klauzulom. Kada im padne njihova kupovna moć sledeći koji se nađe na udaru jeste sektor privrede. Kada privredi počne ona da diže kredite po isto tako visokim kamatnim stopama da bi održavala svoju dnevnu likvidnost, a ne radi investicija, počinje da trpi država jer nema više ko da plaća poreze i puni budžet Republike Srbije.Zato smo mi imali onoliki javni dug 2012. godine, sve zbog toga što tadašnji režim, sada već bivši, valjda je zato i bivši, nije radio svoj posao, a ne verujem da toliko vole banke sami od sebe, nego je tu bio i određeni finansijski momenat.Kada smo uspeli da stabilizujemo situaciju na finansijskom tržištu počele su da se smanjuju kamatne stope kod banaka. Kada više niko nije mogao van Zakona o deviznom poslovanju da iznosi novac iz Republike Srbije, bilo je tu svega i svačega, verujte mi, čak i od toga da su se banke koje su osnivači banaka ovde u Srbiji pozajmljivale svojim bankama, ćerkama novac po ekstremno visokim kamata, pa i sa tim je morala da se bori Narodna banka, kada više novac nije mogao da se iznosi suprotno Zakonu o deviznom poslovanju konačno se dinar kao valuta stabilizovala.Onda kreće jedna druga priča kako dinar ne treba da bude stabilan. Možda su i u pravu, ali treba kurs dinara da bude predvidiv, ali tražili su, i jedan deo naučne zajednice, valjda zbog žala što je bivši režim bio nesposoban, da se kurs dinara ponovo obori, jer navodno ne možemo da izvozimo i smanjujemo konkurentnost naše privrede ukoliko je kurs dinara predvidiv.Dokazali smo u međuvremenu da to ne može da utiče bitno na izvoz, jer znate šta, kada hoćete da oborite nacionalnu valutu, nije samo izvoz taj koji će možda imati prednosti. Tvrdim da neće, jer svi oni ulazni imputi zavise od deviznog kursa, pa samim tim opet kroz, iako je dinar pao cena vašeg proizvoda na inostranom tržištu u evrima ostaje isti, niste povećali konkurentnost. Valjda su to poslednji bili pokušaji bivšeg režima da utiče na finansijsko tržište.Samo da napomenem da je od 2008. do 2012. godine bivši režim prodao negde oko pet i po milijardi evra deviznih rezervi radi stabilizacije kursa,

da i pored toga, što su prodali pet i po milijardi evra deviznih rezervi, nisu sačuvali kurs dinara, nisu sačuvali srpsku privredu i nisu sačuvali socijalni status građana Republike Srbije i njihov životni standard, ali je zato njihov životni standard jako porastao, o tome ćemo nekom drugom prilikom, možda kada budemo raspravljali o članovima Saveta REM-a.Pošto se ponovo gospodin Kovačević bira za člana Saveta Narodne banke, zato što je imao doprinos ovakvim rezultatima koja je imala Narodna banka, mislim da ga u danu za glasanje treba podržati, a poslanička grupa SNS svakako to hoće.Kada je u pitanju Fiskalni savet, moja omiljena tema, smatram da je Narodna banka predložila odličnog kandidata gospodina Bojana Dimitrijevića, znam ga odavno, znam koliko je sposoban, znam koliko je stručan,

na vlast, ja opoziciji, ali mislim da njegovo iskustvo koje ima daje nam za pravo da verujemo da bi bio dobar član Fiskalnog ne bio mu ja u koži. Sa sadašnjim predsednikom Fiskalnog saveta ne znam kako će izaći na kraj, zaista. Zaista ne znam, jer sve ovo što je Fiskalni savet radio u proteklih nekoliko godina demantovali su događaji. Znate, napadan sam bio zbog toga što sam rekao, ali kada neko pet puta, i to uzastopno pet puta, da pogrešnu ocenu i događaji demantuju sve što je pisalo u toj oceni, vreme je da se zamisli šta radi, koliko je stručan, da li treba da bude tu gde jeste, da li treba da podnese ostavku, da li i dalje treba da govori u ime Dragana Đilasa, mislim na predsednika Fiskalnog saveta, da li treba da plaća Milojko, Arsiću, savetničke usluge, da pišu onakve gluposti kao ocenu i da to upućuje Narodnoj skupštini. Da li je sve ono što je predsednik Fiskalnog saveta u svojoj ranijoj prošlosti uradio bilo dobro? Treba da bude bačeno i da nestane zbog svega onoga što radi danas, neka se zapita i sam predsednik Fiskalnog saveta.Gospodinu Dimitrijeviću samo mogu da poručim da ne odstupi ni milimetar od struke, od svog naučnog znanja i baš ako bude bio preglasavan, pa neka izdvoji mišljenje da mi o tome narodni poslanici znamo i o tome raspravljamo.Naravno, dolazimo do čuvenog REM-a. Mnogo puta, takođe spominjano, čini mi se više u javnosti. Konačno ćemo imati potpuni sastav REM-a i nadam se da će REM konačno da stanje na medijskoj sceni u Srbiji privede zakonu. Mislim da je to, kao jednog regulatornog tela, njihova primarna uloga. Ne u smislu da oni određuju uređivačku politiku medija, nego da konačno Republika Srbija ima medijsku scenu koja odgovara njenoj zakonskoj regulativi, a njena zakonska regulativa odgovara svim direktivama EU. Da ne bude više priče o nekakvoj diktaturi ili neka bude, ali, znate šta, neka to budu domaća glasila,

Srbiji.Znate, ako je N1 registrovan u Luksemburgu, pa se reemituje, kako oni kažu, a program se pravi na teritoriji Republike Srbije, preko kablovskog operatera, a gde je vlasnik N1 i kablovskog operatera potpuno isti, a svako ko radi na teritoriji Republike Srbije mora da plati porez na dohodak ili dobit, kako hoćete, koji iznosi 15%, a Šolak i Đilas to rade u Luksemburgu,

mislim da će to biti na prvom mestu, valjda bi to trebalo da bude na prvom mestu posao REM-a. Neka budu registrovani u Srbiji, konačno, i neka pišu i pričaju šta god žele, šta god im je volja, koliko god im je volja. Ne smatram da bilo ko od nas političara, koliko god da nas uvrede, povrede, ne računajući članove porodica, nas lično, ne treba da ih tuže, ali znate šta – nismo ni svi političari koje oni napadaju.Samo da vas podsetim kako su Đilas i Šolak napadali i Lazu Ristovskog. On je glumac, ima svoj politički stav, a nekada je bio isti kao i njihov. Tada ga nisu napadali, tad im je valjao, pa je čovek video razliku između njih i nas i rekao – ljudi, pogrešio

možda ste vi u pravu, ali zakon nije prekršen na našoj teritoriji, nego na teritoriji Republike Srbije, mi nismo teritorijalno nadležni za tako nešto.Setite se samo šta su pisali i pričali o Nenadu Jezdiću. Čovek je isto glumac, umetnik, čak nije ni izrazio svoj politički stav. Prisustvovao je na državnoj ceremoniji. Kada prisustvujete državnoj ceremoniji, to ne znači da podržavate nečiju vlast ili vladu, valjda podržavate svoju državu. Šolak i Đilas su ga zato napadali, što je podržao svoju državu, svoj narod, svoje sugrađane.Sada se ponovo vodi hajka protiv Dragana Stojkovića Piksija, ni glumac, ni političar, bivši fudbaler. U Srbiji velemajstor. Čovek koji treba da okupi, koji ima u tom sportskom svetu jednu posebnu ulogu, treba da predstavlja nacionalno jedinstvo, nije više on ni Zvezdin, ni Partizanov, ni bilo čiji, on je sad srpski. Napadnut je zato što je jedan investitor iz Japana, iz zemlje gde je on imao značajnu karijeru i bio je tamo fudbalska zvezda, sportska zvezda, prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca. Pa, vidite vi koliko je to bolesno.Kakvi su to bolesnici? Pa da li je njima ljubav prema novcu jača od svega? Moram da postavim, da li su normalni? Pa, kad napadnete tuđu porodicu, tuđu decu, postavljam pitanje koliko volite svoju? Setite se samo šta su radili sa porodicom predsednika Aleksandra Vučića. Pa, da li je moguće da ljudi više vole novac nego svoju porodicu? Čini mi se da je kod Dragana Đilasa i Šolaka sve moguće.

predsedniče.Socijaldemokratska partija Srbije, dakle naša poslanička grupa brani princip konstruktivnog pristupa svim sednicama za koje se spremamo vrlo i posvećeno i mi zapravo branimo princip da svako treba da radi svoj posao.U ovom izlaganju, kao ovlašćeni, ja ću govoriti o izboru članova Saveta regulatornog tela, a kolega Mijatović će o izboru Saveta guvernera i članova Fiskalnog saveta.Dakle, mi danas na dnevnom redu imamo izbor dva nova člana saveta REM-a. Zašto kažem da je važno da svako radi svoj posao? Zato što je Skupština Srbije svoj posao u ovom procesu obavila.Dakle, u skladu sa zakonom ispoštovana je procedura i predlaganja kandidata za članove REM-a, kandidati ispunjavaju sve zakonske uslove i to je u ovoj fazi za nas završen posao.

ću iskoristiti, da kao ovlašćena kažem, odnosno podsetim da je na zahtev REM-a 2017. godine Savet Evrope naručio istraživanje o nezavisnosti i radu regulatornog tela.

REM-a.Navodi se, dakle, u tom istraživanju da je zakonsko rešenje u vezi sa nominacijama i imenovanjem članova Saveta REM-a u skladu sa najboljom praksom. Praksa je doduše pokazala da se nisu uvek poštovali rokovi, ali mi smo to ovog puta uradili onako kako zakon i nalaže, sve u potpunosti usaglašeno sa pripisanim toj analizi, koju je, da ponovi još jednom, naručio Savet Evrope, a koju je izradio tim nezavisnih medijskih eksperata iz inostranstva, kaže se pored ostalog da u poređenju sa drugim zemljama Srbija ima veoma moderan Zakon o medijima.Postoje, istina i u toj studiji se i navode i određeni rizici koji utiču na rad REM-a. Neki od njih odnosili su se na optimalnu podršku parlamenta, naročito u pogledu poštovanja rokova u odobravanju Statuta i fiskalnog plana, što smo mi ove godine takođe uradili u skladu sa propisanim rokovima, dakle, na vreme i time zapravo pokazali odlučnost i spremnost da jačamo kapacitet i nezavisnost

Mi smo to ovde više puta i ponovili, iako su svi najvažniji akti, izveštaji o radu i zapisnici sa sednica Saveta javni i dostupni na internet stranici REM izostaje suštinska posvećenost interakciji ovog tela sa sa svima koji su zainteresovani da se bliže i više informišu o radu tog tela.Dakle, REM bi morao da proširi kanale komunikacije i da uredi postojeće kako bi prosečnom građaninu bile jasne njegove aktivnosti i kako bi prosečni korisnik interneta lako mogao da potraži informacije o radu REM. Drugim rečima, nešto je materija izmene zakona, kao što su ovlašćenja o kažnjavanju onih koji krše zakone o medijima, a nešto je i u sferi dobre volje regulatornog tela.Ono čemu je takođe posvećena posebna pažnja u analizi jeste zapažanje da REM nema ovlašćenja da nametne finansijske sankcije koje su sasvim sigurno delotvornije od ukora i upozorenja. S druge strane, REM se ohrabruje da postojeće mehanizme koristi u većoj meri. Tu je ono što bi za nas mogao da bude izazov i posao u nekom narednom periodu, da eventualno kroz izmene i dopune zakona izmenimo te odredbe i omogućimo REM da novčano kažnjava one pružaoce medijskih usluga koji krše zakone ili da se podzakonskim aktima uredi način na koji REM može da koristi ovlašćenja koja ima i izdaje postepene sankcije koje bi sigurno preventivno delovale i pojačale efekat odvraćanja od kršenja zakona.REM, i tu završavam, nije sam sebi cilj, već treba da se pozicionira kao nezavisni čuvar medijskog pluralizma na tržištu elektronskih medija i tu se slažem sa kolegom Arsićem da o REM možemo govoriti i na nekoj narednoj sednici kada to bude tema. Ovoga puta ipak samo govorimo o kandidatima za članove REM koji, što se nas tiče kao Narodne skupštine, ispunjavaju sve zakonske uslove da obavljaju tu funkciju. Hvala.